ćemo danas još jednu točku dnevnoga reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 339;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 Da, zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić. Izvolite. **Leverić, Alen** Hvala lijepo. Evo, imamo Izmjene i dopune Zakona osnivanju agencije za investiciju i konkurentnost. Ovim izmjenama i dopunama ovoga Zakona definiraju se sljedeće stvari. Ovdje se, hoćemo definirati ulogu agencije za investicije, konkurentnost osnivanju i radu nacionalnih klastera. I isto tako ovdje ćemo smanjiti, predlažemo smanjenje broja članova upravnog vijeća sa agencije sa četiri na 6 članova upravnog vijeća. I isto tako ovdje se predlaže da se plaćaju ravnatelje i zamjenika ravnatelja utvrdi Vlada posebnom odlukom na način da plaća ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra. Isto tako, ovim predlaže se usklađenje pravnog statusa zaposlenika agencije sa Zakonom o plaćama u javnim službama i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, budući da je agencija pravna osoba sa javnim ovlastima čija se sredstva za rad osiguravaju iz državnog proračuna. Prema Zakonu o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, Agencija za investiciju i konkurentnost pruža aktivnu podršku investitorima u svim fazama projekta. Tako od rujna do travnja započela, Agencija Agencija aktualno sudjeluje u 8 projekata vrijednosti 375 milijuna eura gdje se planira otvoriti 850 novih radnih mjesta. To je gdje je započela izgradnja. Isto tako aktivno sudjeluju u praćenju projekta koji su u izvedbi UP-ova ili DUP-ova 22 projekta vrijednosti 3 milijarde u 600 milijuna eura eura sa 1500 zaposlenih. Isto tako kroz projekte u kojima su, aktivno sudjeluju i prate status projekta, to su prijavljeni projekti, riješena su četiri investicijska projekta kroz radne skupine za poslovnu klimu i privatne projekte projekte gdje podršku upravo pruža Agencija za investicije i konkurentnost. Četiri projekta, ukupna vrijednost je 152 milijuna eura koja će omogućiti zapošljavanje 770 ljudi. Jedan od takvih projekata, bilo je nedavno otvorenje jedne tvrtke iz autoindustrije u Slavonskom Brodu. Ono što ovdje treba posebno naglasiti je radi podizanja razine konkurentnosti …/Govornik se ne razumije./… daje operativnu podršku i glavni koordinator pri osnivanju i radu klastera konkurentnosti. Do sada imamo tri klastera konkurentnosti, drvoprerađivački sektor, prehrambeno prerađivački, automobilski. Isto tako planira se klaster konkurentnosti za kreativnu industriju i do kraja godine osnovati još 8 klastera. omogućavamo još jače i kvalitetnije sudjelovanje a i aktivnosti Agencije za investicije i konkurentnost u projektima gdje traži se podrška za skidanje barijera i u sigurnost investitora. Hvala.

pričate o projektima koje nitko još do sada nije vidio niti išta čuo za njih. Danas, čitamo, u našim novinama, tu u Večernjaku, Jutarnjem kojem li već u Hrvatskoj investicija 0 projekata nema, ne događa se ništa, a vi nam ovdje prezentirate projekte od par milijardi eura, nisam zapamtio koliko, i činjenicu da ravnatelj agencije ne smije imat veću plaću od zamjenika ministra, dakle treba imat plaću zamjenika ministra. Kad bi bio demagog i populist onda bih rekao sram vas bilo, a ovako mogu samo reći nije vam to trebalo.

Poštovani predsjedavajući, zamjeniče ministra sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Pa ovako kad čovjek pročita ove izmjene i dopune zakona onda s obzirom na situaciju u kojoj trenutno se svi nalazimo i živimo ne znam jel bi se smijali ili plakali. Dakle HNB je neki dan objavio podatak da je u zadnjem kvartalu 2012. godine, ali doslovno kao što je kolega Vuljanić rekao, nula. Jedini koji su nešto investirali bili su prisiljeni investirati, dakle pretvoriti dug u kapital što će reći da su poslovali s gubitkom u 2012., govorim o stranim ulagačima. Dakle čak ni oni baš nisu uspjeli zaradit u našoj zemlji pa su bili prisiljeni popravljat bilance svojih poduzeća. Što se tiče projekata o kojima se govori proteklih dana i tjedana, na nesreću ili na sreću moju osobnu i HDZ-a ja sam bio upravo član Vlade 2011. zadužen za investicije pa onda znam da apsolutno nažalost, dakle naglašavam nema niti jednog projekta novog u proteklih godinu i pol dana koji nije se razvijao 2010., 2011. Dapače, da nema nažalost niti jednog novog ulagača u Republici Hrvatskoj. Drugo, lista konkurentnosti, dao sam si truda, sinoć sam isprintao, dakle kaže globalni indeks konkurentnosti. Hrvatska je u prošloj godini, odnosno za 212./13. pala za pet mjesta sa 76. na 81. Kolumbija, Ruanda, Azerbejdžan kojeg je odnosno predsjednika prozvao premijer Milanović nakon što ga je ugostio u Hrvatskoj je 46.-ti. Međutim zapravo ono što je ključno za reći kad govorimo o ovim izmjenama i dopunama zakona, nije problem u agenciji. Dakle agencija bi trebala biti alat u rukama u rukama pametne Vlade kako doći do novih ulagača, kako olakšat posao onima koji su u Hrvatskoj. Dakle kad dobro pročitate zapravo i zakon o samoj agenciji, kad vidite šta je sve navedeno za sirotu agenciju da bi trebala radit, ja vam sad tu neću, imamo vremena ali već je pola 6 i ja vam neću čitat, ali s obzirom na važnost te agencije onda bi bilo dobro pročitat na zadnjoj stranici dakle što se sve očekuje. Postoji 13 točaka od Agencije za investicije i konkurentnost. Mislim da bi trebala imati više stotina zaposlenih, trebali bi vjerojatno biti već od cijelog Ministarstva gospodarstva ako bi zaista željeli ispunjavat sve ovo što se od njih očekuje. To je prvo. Drugo, jedna od bitnih izmjena kaže da se smanjuje broj članova Upravnog vijeća agencije i ne samo to, nego kaže da se nadležni ministri zamjenjuju s čelnicima središnjih tijela državne uprave. To samo pokazuje koliko ova Vlada apsolutno ne razumije kako se može doći do stranih ulagača i što treba promijenit u ovoj državi da bi unaprijedili konkurentnost i doveli bilo kakve ulagače, ali bilo kakve. O tome da treba zadržat hrvatske, što se sad izdešava da i hrvatski poduzetnici nažalost odlaze iz Hrvatske, o tom neću niti govoriti. Dakle, osnovana je radna skupina za poslovnu klimu i privatne investicije. Pa čemu je osnovana radna skupina ako novac poreznih obveznika je namijenjen za agenciju čiji rad treba podržat. Međutim kažem, nije problem u agenciji nego je problem u nerazumijevanju Vlade. Dakle prvo, naravno da trebaju biti ministri u upravnom vijeću. Dakle agencija, ono što se od nje očekuje pa ne može bez političke podrške, bez najviše političke podrške, u najmanju ruku potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. Drugo, o tom sam već više puta govorio, ali dakle naši ministri, članovi Vlade pred lokalne izbore umjesto da obilaze svjetske centre danas kapitala i privlače od New Yorka, Moskve, Berlina do Bombaja ako hoćete, strane ulagače, putuju od Splita do Osijeka, tamo gdje nasušno upravo navodno treba novih novih investicija. Tako kaže Vlada da ih treba i da ih se očekuje željno. Osim što je premijer rekao da smo mi probiznis nacija, ne znam točno po čemu osim po njegovoj možda želji ili nerazumijevanju što znači stvarno probiznis nacija. Dalje, još moram reći jednu stvar iz ovih izmjena i dopuna zakona, dakle politička podrška je bitna. Bavimo se i plaćom ravnatelja. Ako je negdje bitno ili manje bitno zapravo ta plaća, dakle gdje bi se moglo raspravljat o sustavu nagrađivanja s obzirom da to sve što se očekuje od od ovakve jedne agencije onda bi bilo to u slučaju agencije za investicije i konkurentnost. Međutim ne, ovdje se iz sasvim birokratskih razloga danas ovdje raspravljamo o tome da kaže plaća ravnatelja smije biti kao zamjenika ministra. E sad uvažavam da to vjerojatno treba biti tako, međutim to u svakom slučaju nije ključan problem niti agencije niti ove zemlje. Onda kaže dalje, Agencija za investicije i konkurentnost potiče suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za jačanje izvrsnosti industrije kroz osnivanje nacionalnih klastera konkurentnosti te pružanje tehničko-administrativne i financijske podrške njihovu radu. Ovo zvuči zaista velebno, međutim potpuno je neizvedivo, a i ne znam kako bi netko očekivao … ministra zdravlja kaže da će ukinut apsolutno svaku vezu između hrvatskog hrvatskog zdravstva, odnosno HZZO-a i privatne medicine. Ne daj Bože da se nekakav privatni sektor slučajno razvije pa ne daj Bože čak da se to desi u hrvatskom zdravstvu pa da se na taj način zaista poveća i konkurentnost. Evo ja bih sad mogao tu još mnogo toga nabrajati, međutim, sve skupa se zaista može svesti na nekoliko rečenica. Ključno je prvo da naša država nema strategiju, nema niti strategiju za privlačenje stranih ulaganja. Inače takva jedna radna verzija ostavljena je krajem 2011. i bila je dio primopredajnih dokumenata, vlade, HDZ-ove Vlade prema novoj Vladi. I drugo zapravo sve se svede na to i ovo pokazuju ove izmjene najbolje, a to je da dok nam kuća gori Vlada šalje u Sabor prijedloge koji su doslovno brisanje prašine sa knjiga u knjižnici, a oko te cijele knjižnice gore svi zidovi, gori krov. Bojim se da će izgorjeti cijela kuća. Hvala. Zahvaljujem. Repliku prijavljuje Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Milošević vi ste u svojoj raspravi rekli da nije problem

na koje se troši nekakvih ako sam dobro pročitao nedavno 14 milijuna kuna prihoda. Mislim možda je zaista to teško reći, ali je istina da godinu i pol dana vlast još uvijek nije sjela. Znači, svaki dan raspravljamo o nekakvim agencijama. Jučer smo raspravljali o novoj agenciji, Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Danas o Agenciji za investicije. Pitanje je koja je sljedeća. Ljude to ne zanima, a podaci o kojima ste govorili, koji govore da u zadnjem kvartalu nemamo apsolutno ni jednu investiciju pokazuju da nije problem strukture i potvrđuje to vaše nego da je problem očito u nečem drugom, a to nikako da dođe na dnevni red ovog Sabora. Nastavljamo sa raspravom po klubovima, pa će nam tako stajališta kluba Hrvatskih laburista približiti poštovani Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ja se sa gospodinom Miloševićem rijetko slažem, ne zbog toga što ne bih cijenio njegovo znanje, itekako cijenim njegovo znanje, ali mi smo na suprotnim stranama, ali ovaj put se slažem sa njegovom Mijenja se zakon kažu iz nekoliko razloga. Ja sam ovdje čuo u Hrvatskome saboru sam vrlo kratko, mogu si mislit kako onda kolege zastupnici koji su nekoliko mandata ovdje reagiraju na riječ skidanje barijera. Pazite, imali smo mi i HITROREZ-e i ne znam što sve nismo imali, razne vlade su pokušavale te barijere skinuti, a nitko nikad nije skinuo osim standarda građana Republike Hrvatske. Sve ostaje isto, svaki puta pričamo o istim stvarima. Znači skidanje barijera, sad će te barijere bit skinute. Kad će bit skinute? To nikad Vlada gospodina Milanovića nije rekla. O investicijama pričamo već mjesecima, 15 mjeseci. Sjećam se kad je prvi potpredsjednik Vlade izašao u Hrvatskom saboru prvi put kad je pričao tad je rekao u ožujku nastupamo, onda je rekao ne u ožujku nego u lipnju. Tad je rekao ne u lipnju nego na jesen, pa onda drugo proljeće itd. Nismo ništa napravili, na žalost nismo ništa napravili i nitko nije zbog toga sretan da se razumijemo. Bili bi puno sretniji, zadovoljniji i raspravljali bi o detaljima da se ono ostvarilo što je Kukuriku koalicija najavljivala. Međutim, ne može se, ne mogu se privući investicije ako nema strategije što je prije rečeno. U što će se ulagati? Koga će se zvati? Što će se graditi? Koja prerađivačka industrija će se razvijati? Koje sirovine imamo? Nekoliko puta smo ovdje u Saboru tražili od ministara, od premijera da nam predoči što Vlada radi. Tad se premijer ljuti. Ljuti se, kaže ne može se postaviti, da je bezobrazno postaviti pitanje što radite. Međutim, mislim da je gori odgovor od toga pitanja. Međutim, postoji jedna velika investicija za koju građani primjećuju, a mi političari izgleda da smo zaboravili na nju, jedna velika investicija u koju se ulaže veliki novac. Na žalost ta je investicija promašena, a to su agencije. Stotinjak agencija to su najpromašenije investicije. Bolje podijeliti taj novac sirotinji nego davati agencijama i činovnicima koji ne znaju zašto agencije postoje. Mnoge agencije dvije, tri godine egzistiraju i kažu nemojte nas ništa pitati. Mi se još nismo kompletirali. Mnoge agencije imaju samo sekretarice, nema ljudi tamo ili u mnogim agencijama dvoje, troje ljudi radi koji zapravo nemaju svojega posla. I prije je bilo rečeno o indeksu konkurentnosti. Uvijek kad mislite da se niže ne može, onda vidite da se može niže, zapravo da ste se prevarili, da ste bili optimist, da smo došli do dna. Nismo došli do dna, mi stalno padamo. Taj ponor nema kraja. I još uvijek se bavimo izmjenama zakona o agencijama, izmjenama zakona ne znam o čemu sve ne, ali nikad nismo rekli tko je kriv da 15 mjeseci ili odgovoran da 15 mjeseci nemamo investicija, da zadnji kvartal 2012. godine nemamo niti jednu investiciju. Kako ta zemlja može napredovati ako nema niti jednu investiciju. Netko mora snositi odgovornost. Za što snosi Agencija za investicije i konkurentnost odgovornost? U potpunosti se slažem. Upravno vijeće, ministri iz upravnog vijeća žele otići ne zbog toga što bi podcjenjivali Agenciju za investicije i konkurentnost koju su nekad veličali i kad su rekli e ta će agencija donijeti ulagače nego zato da ne bi bili odgovorni. Bit će odgovoran za sve agencije, a njih neće biti u toj agenciji, neće biti u upravnome vijeću. Nisu ključan problem plaće ravnatelja agencije. Ključan problem su poslovna impotentnost koja izaziva nekonkurentnost i koja jednostavno svim ulagačima u RH daje znak ne da nisu dobrodošli, da nemaju s kim razgovarati. Mnogi ulagači koji su pokušali investirati u RH u posljednje vrijeme su rekli da jednostavno nemaju kompetentne sugovornike za napraviti posao u Hrvatskoj i zato nas zaobilaze u luku. Tako da ove izmjene i dopune zakona Agencije za investicije i konkurentnost nećemo kao klub zastupnika podržati. Netko će reći vi niste za investicije, mi jesmo za investicije ali znamo da je i ova promjena samo još jedna farsa. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo, poštovani Domagoj Ivan Milošević. dakle da je investicija u agenciju pogrešna. Nije problem u agenciji. Dakle, nije zapravo problem u agenciji nego je problem strategija, ciljevi, jasni ciljevi za ravnatelja i cijelu agenciju što se želi postići s agencijom, alat je odličan. Čak ću ovdje reći sasvim otvoreno poznajem gospodina od prije, puno prije marljiv, pametan, upravo razumije to. Međutim, dakle Vlada je odgovorna pod a) da stvori investicijsku klimu, dio toga je i porezni sustav RH, pod b) strukturne reforme koje će na kraju dana rezultirati investicijama. Pa neće se investicije dešavati same od sebe nego investicije posebno strane dolaze u države koje su konkurentne, gdje znaš u kojem roku će se moći završiti tvoje investicije ili bar početi uopće tvoja investicija i gdje na kraju dana nećeš od godine do godine strepiti tko će ti promijeniti porezni sustav gdje dakle moraš planirati. Naime, što je brzina promjena u 21. stoljeću veća to je važnije planirati i imati nekakve jasne strateške ciljeve. Dakle, nije problem to što, dapače Hrvatskoj treba agencija ali ona mora biti alat, jedan od alata Vlade kako će doći do stranih ulagača naravno posljedično strategije za privlačenje stranih ulaganja. Hvala. laburisti - Stranka rada)** Gledajte, ne mislim da agencija kao alat kao sredstvo je nepotrebna ali nešto što ne donosi nikakav rezultat je samo po sebi nepotrebno. Možemo to zvati bilo kako. Ja ne mislim da svi ljudi u agencijama su nesposobni ljudi i da ne znaju raditi o tome, ali ta agencija nije proizvela nikakav rezultat. Sada adresa za krivca sasvim sigurno da je prva adresa Vlada. Ali i ti ljudi u agencijama imaju svoje ja valjda. Pa što čame u tim agencijama godinu ako godinu i pol dana se ništa ne miče? Ako su toliko dobri, ja vam vjerujem ako vi poznajete ljude da su dobri zašto nisu pokrenuli? Kad ne mogu pokrenuti zašto se nisu maknuli od toga? Zašto nisu protestirali? Svi stojimo, tapkamo u mjestu i kažemo oprostite ali kriv je onaj drugi. Nije ni sve kriva Vlada, molim vas samo malo strukturu agencije. Stotinjak agencija pogledajte što rade? Probajte im telefonirati, probajte s njima razgovarati, vidjet ćete, možda postoje dvije, tri, pet agencija ne znam koje sjajno rade, ne znam. Situacija u Hrvatskoj ne govori da sjajno rade. Druga stvar, slažem se nema strategije. Ali o toj strategiji govorimo 15 mjeseci ovdje u Saboru. Strategija privredna uključuje sasvim sigurno i onu poreznu. I ne možete donijeti prirodnu strategiju a da ne govorite o porezima. Da smo na početku kad je Kukuriku vlada stupila na vlast da smo govorili o toj strategiji onda bismo točno znali kakva će biti porezna presija, što će napraviti u svakom prirodnom segmentu što će se raditi, što se neće raditi i poslali bi jasnu poruku ulagačima u Hrvatsku da su dobrodošli na tim i tim segmentima, da ćemo raditi to i to. mi svaki mjesec mijenjamo neki zakon i svaki mjesec kažemo ne nije ovo dobro, sad ćemo žbukati zgrade, nećemo žbukati zgrade, sad ćemo new deale raditi, nije new deal dobar sad ćemo to dati privatnicima, privatnici su lopovi njima nećemo dati. Svaki mjesec druga, e to odvraća investitore u Hrvatsku. Sjećam se druge sjednice, čini mi se da je druga sjednica bila u ovom sazivu Sabora, kad su se postavljali ljudi u agencije, u državna poduzeća i zakon donosio oko toga pa su ukinuti javni natječaji i jasno je rečeno sa ove govornice postavit ćemo ljude kojima vjerujemo. I onda smo se svi pobunili protiv toga ja sam u toj diskusiji inzistirao da mi se odgovori što se događa ako ti ljudi kojima vjerujemo ne naprave ono za što smo im dali povjerenje. Na koncu sam isprovocirao odgovor onda lete ti ljudi i leti ministar koji ih je doveo. Što je naravno logično. Em im on nije znao reći što trebaju raditi, em oni nisu radili to što su trebali raditi. Dakle, trebaju se maknuti obojica. Taj primjer nismo vidjeli, a sve se je dogodilo obrnuto od onog što se obećavalo. Od zamaha investicija, od jasnog smjera kud idemo, od strategije koja evo čeka tu iza ćoška samo što je nismo donijeli. Dakle, ništa od toga se nije realiziralo, a nitko nije odgovoran. Odgovorne su ne znam strukture vlasti ili loša administracija. Meni to ne znači ama baš ništa. Odgovornost je čovjeka, odgovornost je osobe koja je odlučila krivu agenciju osnovati, krivu osobu postaviti u krivu agenciju. Taj čovjek je odgovoran zajedno s tom agencijom. Ako on i dalje će funkcionirati, mijenjat će ovako svaka dva, tri mjeseca zakone nigdje nas nema. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Branko Vukšić. Uvaženi kolega Vuljanić sjećam se ja tih riječi kada su nas uvjeravali, a uostalom i sam sam posumnjao u to ima li pravo postavljati svoje ljude, ako su dobili vlast zašto ne bi postavili svoje ljude. Saboru donijeli smo takve zakone, donijeli su pardon takve zakone mi smo se protivili tome i pitali ste što je sa tim ljudima, rekli su ako neće uspjeti i šefovi agencija ali i ministri koji nisu dobro izabrali. Šefovi agencija, ministri su se razlijetljeli istina po Hrvatskoj u predizbornoj kampanji prvo za europski parlament a sada za lokalne izbore. Nitko ni za što ne odgovara. Mi mijenjamo zakon. Međutim da nismo samo mi u zabludi, da loše Vlada radi, da loše dokumente predlaže što oni sami dokazuju da sami sebi za dva, tri sata pišu amandmane. Ja ću izvadili smo danas, dobili podatak da je euro parlament u četvrtak na plenarnoj sjednici u Strasbourghu većinom glasova izglasao povjerenje posljednju rezoluciju u Hrvatskoj, o ulasku u EU. Međutim u rezoluciji se izražava zabrinutost da predloženi zakon ajde o strateškim investicijama nije u skladu sa europskim standardima te poziva Hrvatsku vladu i parlament da ga promijeni kako bi se bolje zaštitila temeljna prava posebice vlasnička prava i okoliš. Mi smo već govorili o tome, sazivali preslice i bili smo ismijavani zbog toga. E sad kad je došlo iz Europskog parlamenta sad ćete mijenjati ali opozicija ne zna. Vi znate e pa zato i srljamo u ponor. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra slušajući vaše uvodno obrazloženje ja stvarno mislim da su ovi u MMF-u u međunarodnim financijskim institucijama u HNB-i neznalice jel s takve silne investicije projicirati i govoriti da će Hrvatska ove godine imati negativne gospodarske trendove je naprosto smiješno jer ovo što ste vi rekli bi da je istina bi garantiralo u Hrvatskoj bar dva, tri posto gospodarski rast ove godine. to je vaša iluzija i imate pravo na nju, a ja bih se malo tehnički dotaknuo ovog zakona jer je vrlo čudno napisan. što vi predlažete da se mijenja? Pa neće se klasteri osnivati zbog toga što se nekom administrativcu, nekoj agenciji ili nekom ministarstvu svidjelo da ima nekakav klaser, pa valjda iniciranje osnivanja klastera rade oni koji vide kroz to da će na takav način povećati konkurentnost svog posla, svog proizvoda i da će takav način bit konkurentniji kako na hrvatskom tako i na međunarodnom tržištu tražiti mijenjati zakon zbog toga da bi se reklo da će osnivati nacionalni klaster i konkurentnost te pružati tehničko administrativnih i financijskih podrški njihovom radu je u najmanju ruku smiješno. Ako samo stranicu prije toga pogledate veli primjena ovog zakona neće zahtijevati dodatna sredstva u državnom proračunu pa me onda zanima kako će agencija pružiti financijsku pomoć? To je kontradiktornost jedno s drugim. Ako to mislite raditi preko resornih ministarstava onda će to napraviti ministarstva i onda će to ministarstvo obrazložit kad budu predlagala proračun al onda to neće radit agencija nego će raditi resorna ministarstva. Dakle to je jedan nonsens. Drugi nonsens je kad smo vas upozoravali prilikom prvog, zapravo prilikom donošenja zakona da agencija kojom upravlja predsjednik zapravo kojim će upravlja upravno vijeće koje čini predsjednik i 14 članova da je preglomazno tijelo, da to tijelo naprosto ne može uopće operativno raditi nego skupit onda to naravno nije štimalo. u stavku 4 se glasi umjesto nadležnih ministra stavljaju se riječi čelnika središnjih tijela državne uprave. Kolega Levarić vi ne možete ništa predložiti iz Ministarstva gospodarstva. Sve prijedloge iz Ministarstva gospodarstva mora potpisati ministar Vrdoljak. Vi možete potpisati u njegovu zamjenu ako vam je on ali vi ispred ministarstva ne možete predložiti ništa. To može napraviti jedino ministar. Pogledajte si zakon o Hrvatskoj vladi pa ćete vidjeti tko zastupa i predstavlja ministarstvo. Predstavlja ga ministar. Dakle vi ovdje u zakonu kažete umjesto riječi nadležnih ministara stavili su riječi čelnik središnjih tijela a u zakonu vam stoji po po prethodnom prijedlogu nadležnih ministara. Pa logična je stvar da ministar predlaže bilo koga u nekakvo tijelo, upravo vijeće ili bilo šta. Ne može predložiti čelnik upravnog tijela prvo se uopće ne definira koji je to čelnik, da li je to zamjenik ministra, da li je to pomoćnik ministra, da li je to ravnatelj uprave, dakle vi imate nekoliko čelnika upravnih tijela u ministarstvima. Tko će to predložiti i na koji zakon se vi pozivate kad dajete ovakvu formulaciju u ovaj zakon. Dakle ako dajete nekakvu formulaciju ona mora bit u skladu sa nekim zakonima koji uređuju ustrojstvo državne uprave u RH. ali ako ali ako se zna da ministar predstavlja ministarstvo, predaje prijedloge i sve onda je to ministar, onda to ne može biti netko drugi. Ministar može dati to ovlaštenje nekome da nešto napravi umjesto njega i vi točno znate u svom ministarstvu kad pogledate pojedine uprave onda ćete vidjet da je ministar njima dao ovlaštenja što mogu i smiju raditi al to ne znači da oni predlažu nego ministar im je dao ovlaštenja, to znači ipak predlaže ministar jer izvorno je to ministar ne čelnik tog nekakvog upravnog tijela a to što je njemu ministar ovlaštenje, to je drugi par cipela ali je izvorno ministar, tako da ovaj članak je u suprotnosti sa Zakonom o Vladi. Međutim ono što se nažalost počelo pojavljivati u dokumentima ove Vlade i mene stvarno čudi da ovakvi zakoni mogu proći vladin ured za zakonodavstvo. U kojem se to zakonu, ustrojstvu nekog tijela određuje plaća čelnih ljudi i općenito ljudi zaposlenih u tom tijelu. U nijednom. Ako se ne varam mi smo tu prije dva mjeseca imali vrlo burnu raspravu zato što smo digli koeficijenta za dva čelnika HZMO i ne znam kojeg još drugoga. I tu su između ostalog i čelnici nekakvih agencija i sad svi čelnici agencija, njihove plaće su određene tim zakonom, međutim ovaj čelnik ove agencije za investicije i konkurentnost ovdje se kaže on ne smije imati veću plaću od zamjenika ministra i Vlada će svojom odlukom odrediti tu plaću. E sad gledajte ako svim čelnicima u Vladi RH u državnoj upravi je jednim zakonom određeno koeficijent onda mi nije jasno kojim zakonom i kojom uredbom će Vlada specijalno za ovog čelnika agencije odrediti kolika je njegova plaća i to još ovim zakonom. Mi ne kažemo da ta plaća će biti toliko i toliko nego kažemo ne smije biti veća od zamjenika ministra. Ona može biti 10% manja, 20% manja, 30% manja ali to jasno ukazuje da takva odredba ne smije biti u zakonu. Druga stvar, ako je agencija upravo tijelo Vlade RH a je i ako smo donijeli zakon onda je logična stvar da se na sve uposlenike dakle na njihove plaće, naknade i sve ostale stvari primjenjuje zakon koji na sve ih 240, 50 tisuća uposlenih u državnoj upravi. I to isto ne bi smio biti predmet ovog zakona. Ali stvar je u tome da očigledno u aktima o osnivanju agencije u Zakonu o Vladi neke stvari nisu definirane. Žao mi je što tu ima nekoliko pravnika ovdje pa oni mogu pravno to protumačiti, ja sam ipak ekonomista ne pravnik ali je vrlo čudna normativa kojom se počela baviti Vlada RH i da u akte kojima tu naprosto nije mjesto se ubacuju stvari koje nisu tu. Međutim da ova agencija niti da radi svoj posao niti je ispunila svoj dodatak niti će ga ispuniti sutra, najbolje pokazuje to da po novim podacima HNB-a u zadnja tri mjeseca prošle godine nije bilo praktički niti jedne investicije, najbolje pokazuje to da u prva 4 mjeseca ove godine praktički nije bilo niti jedne značajnije investicije u RH i ona i ona priča ajmo osnovati određene institucije da bi bacali prašinu u oči hrvatskim građanima da se nešto radi, sada rezultati bacanja te prašine … vide. Umjesto planiranog gospodarskog rasta od 1,8 definitivno je da ćemo ove godine biti ispod nule samo je pitanje da li ćemo biti sa nula cijeli nešto ili ćemo biti sa 1 ili 2% nažalost i mijenjanje ovog zakona na ovakav način način godinu dana nakon što je osnovana agencija je jasan pokazatelj da onaj tko je predlagao ovo ne zna što raditi. Ovaj cijeli posao treba raditi potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo. On je taj koji treba koordinirati gospodarske ministre i on je taj koji sa svojom moći sa svojim autoritetom sve ovo raditi što se radi, pa na kraju krajeva kada pogledate sastav nadzornog odbora HBOR-a onda ćete vidjeti da vam je potpuno identičan samo što su tamo ministri a nisu ljudi iz tih mi nekoliko puta ponavljamo neku stvar koja bi u principu trebao raditi potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo u koordinaciji za gospodarstvo sa čelnicima ovih ovih gospodarskih ministarstava. A ti ministri kada se vrate u svoja ministarstva po svojim upravama napraviti ono što moraju napraviti. Ovako da će čelnik jedne agencije moći narediti nekom ministru ili zamjeniku ministra ako primijeti da u njegovom ministarstvu nešto ne štima, osobito kada su u Vladi jasno podijeljeni atari kojoj političkoj opciji pripadaju, pa nemojmo biti smiješni. Pa mi svi Pa mi svi dobro znamo kako neke stvari funkcioniraju. Prema tome ovo je samo još jedan promašaj. Ova izmjena zakona jasno ukazuje da se traži određeni alibi zašto u Hrvatskoj nema investicija, zašto ova agencija nije ništa napravila, a da ne govorim zakon zakon nomotehnički katastrofalno napisan. Ja sam vam rekao samo nekoliko stvari koje ne stoj jer ako će agencija osnivati klastere onda se vraćamo u vrijeme dogovornog gospodarstva ili planske privrede, kako god hoćete a to je bila najveća tragedija za RH jer jer klasteri osiguravaju oni koji smatraju da će svojim udruživanjem doći u situaciju da budu konkurentni na tržištu. Nikakva agencija koja ih okupi na hrpi neće postići taj cilj dok oni to iz interesa ne naprave i mi to u Hrvatskoj konačno moramo shvatiti da naše gospodarstvo kada se okuplja mora to biti isključivo zbog njihovog interesa i zbog njihovog zahtjeva, a ne zato što se to neko sjetio neki administrator u nekom ministarstvu ili Vladi. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje sada ćemo čuti repliku poštovanog Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Šuker vidite u obrazloženju zakona piše da primjena ovog zakona neće zahtijevati dodatna sredstva u državnom proračunu čime se ja gotovo i slažem jer mi smo prije par 15, 10 dana donijeli rebalans državnog proračuna gdje na poziciji agencije i dalje stoji da će u ovoj godini utrošiti 18 milijuna kuna. Dakle, ako je rebalansom ostavljen iznos koji je donesen u studenom da nekakvih novih aktivnosti financijskih obveza za agenciju nema jer da ih ima kako što tu piše ovdje u ovom zakonu onda bi prilikom donošenje rebalansa proračuna bilo trebalo povećati tu stavku ili Vlada u članku 1. Tek tako govori da će dati financijsku podršku radu klastera ili je u proračunu kada je već donesen u 11.mjesecu već tada bilo osigurano dovoljno sredstava za ovu promjenu zakona. To je jedna stvar. I druga stvar, nije mi jasno pa da mi vi to možda objanite. Kako to da Vlada prošle godine osniva dvije agencije da poticanje investicija, dakle jedna je Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, a drugim zakonom osniva onaj čuveni centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije. I za ovu agenciju čiji djelokrug rada ovim zakonom mijenjamo svrstava na pozicije državnog proračuna u Ministarstvu gospodarstva i na tim pozicijama osigurava 18 milijuna kuna, a s druge strane osniva centar kao što sam rekao zakonom koji isto je nekako pod prismotrom ako tako mogu reći Ministarstva gospodarstva, za njega kako čujemo iz medija, treba za njegovo poslovanje 14 ili 15 milijuna kuna, a taj centar nije na pozicijama državnog proračuna. Po meni tu nešto ne štima. Da, kolega Bačić, dobro ste primijetili u svim prijedlozima izmjena zakona stoji ionako već i papagaji ponavljaju da nisu potrebna dodatna sredstva. Ako nisu potrebna dodatna sredstva postoje samo dva razloga za to ili priznajete da to tijelo do sada nije radilo dobro i nije znalo što radi pa zato mijenjate zakon ili ste morali osigurati nova sredstva da bi rekli ovo tijelo je dobro radilo i sa ovom izmjenom zakona mi njemu dajemo jedan vjetar u leđa ali sa novim financijskim sredstvima mu još dajemo još jači vjetar u leđa. Dakle, tu su dva razloga. Trećeg razloga nema. Međutim, pogledajte, mi smo u ova dva dana raspravili već koliko, 32 zakonska prijedloga niti za jedna zakonski prijedlog praktički nemate, mislim da je bilo za jedan zakonski prijedlog da će biti nešto malo osigurano sredstava u ovoj godini ali biti će sljedeće, to je kolega ministar Dončić jučer, Hajdaš Dončić rekao a u svim ostalima naprosto nema potrebe za sredstvima. Dakle, vrlo, vrlo čudno. Ali ponavljam, ključni problem u i ove Vlade u funkcioniranju što su gospodarski sektor podijelili u atare, stranačke atare i tu se nitko sa strane ne smije miješati. Međutim, ako svi pričamo o tome da treba ukloniti administrativne prepreke, pa zna se šta je administrativna prepreka, zna se, ali nigdje ne stoji da će netko nešto drugačije organizirati u onu državnu upravu i onaj dio koji smo propustili velikim gradovima za izdavanje građevinskih dozvola, to je uklanjanje administrativnih prepreka. To je ured s kojim se prvo investitor susretne i zemljišne knjige. Sve ovo kasnije suglasnost HEP-a itd., gdje nekakav administrator, tu nije kriva Vlada, da se razumijemo i svi mi koji smo bili u Vladi smo to iskusili. Da nekakav administrator koči neke stvari, ali da li Vlada radi na tome, ne, ona to pušta i dalje da to budu kočničari i da ide po sistemu gdje sam tu ja. Ali se osnivaju agencije uvlače se neki drugi ljudi u posao a rezultat je nažalost takav kakav je. …/Upadica: Vrijeme./… Samo jednu rečenicu, Ali ja mislim da nitko u ovoj sabornici bez obzira s koje strane sjedio nije sretan i zadovoljan sa ovim trenutkom što se u Hrvatskoj događa. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će o ovom zakonskom prijedlogu zaključno riječ dati zamjenik ministra gospodarstva poštovani Alen Leverić. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Administrativne barijere, danas je bila riječ da se ne vidi da ima pomak u administrativnim barijerama. Pomak u administrativnim barijerama u samo najobičnijem …/Govornik se ne razumije./… obnovljivim izvorima energije. Sa 11 prostora, 60 dokumenata sveli smo na 2 i 2 i 4 papira. Šta smo dobili s time? Otvorili smo 32 elektrane neobnovljivi izvori energije bili su sa krajem 2011. godine na mreži. Danas, upravo sa tim uklanjanjem barijera imamo preko 120 elektrana neobnovljive izvore energije u hrvatskoj energetskoj mreži. da agencija nije kriva, da agencija je samo jedan alat, zanimljivo je da je kolega koji je vodio agenciju O.K. sve to super stoji oko rasprave agencija ali zanimljivo je da smo mi tu agenciju morali ponovo osnivati, zašto smo je morali ponovo osnivati, jer je bila ukinuta a europska i svjetska praksa je upravo da agencije budu u državi, da potpomažu investitorima i da prate investiciju. Kako smo podigli razinu konkurentnosti i u mogućnost da se u Hrvatsku ulaže. Nedavno je izašao Zakon o poticajima za investiranje sa između tisuću i 3 tisuće eura po otvorenom radnom mjestu, podigli smo na 3 do 9 tisuća. Hrvatska na taj način postaje konkurentna. Mogu još nabrajati pozitivne primjere ali ono što sam i rekao na početku, ponosni smo, ovo što sam nabrojio od 1. rujna do 16. travnja da aktivno agencije za investicije i konkurentnost sudjeluju u projektima, da, vrlo aktivno i vrlo smo ponosni što su neke investicije koje smo kada smo došli na vlast bile su zblokirane, pratili smo ih i koje su se prije nekoliko dana otvorile. Da, vrlo smo ponosni što imamo preko 100 obnovljivih izvora energije na mreži, da vrlo ponosni smo na agenciju što aktivno prati svaki od investicija koje dolaze u Hrvatsku. I naravno rezultat će doći. Hvala. hrvatski građani plaćaju 20% veću struju. I uz povećani PDV to je povećanje cijene struje 30%. Pa vi možete pričati što god hoćete. Vi njima to ne možete obrazložiti, ja vam govorim, investicije i ovo sve što se pozitivno događa, građani moraju osjetiti u svakodnevnom životu, ja vam o tome govorim. Vi imate sad sjajnu hidrogodinu, nažalost mnoga područja su u Hrvatskoj plivala. Dakle, Hrvatska u ovom trenutku proizvodi 90% svojih potreba struje po najnižoj mogućoj cijeni, pa ako je Vlada govorila da treba dignuti cijenu zbog toga što moramo uvesti skupu električnu energiju pa zašto sada ne skine cijenu. Ja se sjećam kada je od sličnih stručnjaka u 7 mjesecu 2010. došao prijedlog na Vladu Republike Hrvatske da se digne cijena 25% a isto je bila dobra hidrogodina, jer je proljeće bilo kišno, rekli smo ne, nećemo dignuti neka se proizvodi struja i praktički godinu dana nije bilo potrebe da se diže cijena električne energije, to je nešto. što vi govorite, pa gledajte nisu ekonomski analitičari ni domaći ni vanjski glupi. Dakle, ako rade procjenu gospodarskog rasta u jednoj zemlji onda točno temeljem onoga svega što se napravilo, oni razgovaraju sa investitorima i sa svima znaju što će se u Hrvatskoj dogoditi ove godine i što se može očekivati u gospodarstvu, isto tako što će se dogoditi sljedeće godine. Vi da je istina ovo što vi govorite oni bi to akceptirali i ugradili bi negdje sa određenom zaštitom ili zakačkom da se to možda neće tako dogoditi. Ali vi pogledajte procjene od centralne banke preko svih neovisnih ekonomista. Na kraju krajeva najpogubnija je ova procjena jučer od MMF-a koja je došla. Najpogubnija. A znate što vam to znači u konačnici za cijenu kapitala? To ćete vidjeti. I onda svi oni koji će htjeti investirati u Hrvatsku, prijave investiciju u Hrvatskoj, vidjeti ćete koliko će ih koštati kapital. I to je pogubno i to je ono što je najopasnije. Na repliku odgovara zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić. **Leverić, Alen** Uvaženi zastupniče, slažem se da su ti projekti započeti puno prije. Istina je. A znate zašto nisu završeni, znate zašto nisu završeni? Zato što su bile barijere. Za primjera radi, 127 projekata smo zatekli u obnovljivim izvorima energije koji nisu dobili nikakve dozvole, stari nekoliko godina. U tjedan dana odnosno točnije u 10 dana riješili smo te predmete i pokrenuli smo …, počeli skidat te barijere. Istina je, stajali su, skupljali su prašinu, a investicije su čekale. Hvala.

i ispričavam se. Da ne živim tu gdje živim rekao bih da je ovo najbolja od svih mogućih Vlada i ovo je najbolja od svih mogućih agencija, da parafraziram jednog filozofa. Samo molim vas dajte vi umjesto mene iziđite van i objasnite mojim biračima zašto tako žive, zašto plaćaju takvu struju, zašto su ostali bez posla, zašto kopaju po kontejneru. Ja im to ne znam objasnit dok vi ovako mislite. Ne znam što da im kažem. Zamjenik ministra kaže vama je jako dobro, samo to još niste skužili, a skužit ćete s vremenom, tko preživi. I na ovu repliku odgovara zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić. **Leverić, Alen** Hvala. Uvaženi saborski zastupniče, mi radimo svim snagama da podignemo razinu konkurentnosti. Ne moramo ponavljat što se radi u zadnjih nekoliko godinu i nešto, odnosno intenzivnije u zadnjih nekoliko mjeseci i vjerujte mi svi napori su i rezultati su tu. Prije 7 dana vam je otvoreno prva investicija koja je bila blokirana i još investicija koje su blokirane se polako otvaraju. Hvala. Time smo završili raspravu o ovom zakonskom prijedlogu i sad ćemo zastati s radom, nastavit ćemo sutra u 9,30 točkom 35. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima pa onda dalje redom kako je već to u našem konačnom dnevnom redu navedeno, a u 12 sati ćemo glasat. Hvala lijepa i doviđenja. Hvala